Prelazimo na 3. točku dnevnog reda. To je - Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2009. godinu Podnositelj: Hrvatska narodna banka Hrvatska narodna banka je podnositelj ovog izvješća na temelju članka 62. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci. Prijedlog akta primili ste poštom. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun i Odbor za razvoj i obnovu. Želi li predstavnik predlagatelja uzeti uvodno riječ? Da, želi. Guverner Hrvatske narodne banke, uvaženi gospodin Željko Rohatinski. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče Sabora, dame i gospodo zastupnici. Dopustite mi da ukažem na neke naglaske koji su sadržani u našem godišnjem izvješću, a pri čemu neću širiti temu ni u sadržajnom ni u vremenskom smislu. Neki prijašnji pokušaji kolege Vujčića, a i mene da praktički govorimo i o najaktualnijim kretanjima su doveli do toga da da izlazimo iz teme dnevnog reda i time kršimo Poslovnik Sabora tako da ovaj puta neću raditi sličnu grešku. Kazao bih da prvi efekat širenja globalne financijske krize je na financijski sustav u Hrvatskoj nakon pada Zagrebačke burze je bio snažan pritisak na deviznu likvidnost. Kako po osnovi zaustavljanja priljeva inozemnog kapitala, povlačenja stranih investitora s naše burze tako i po osnovi stvaranja početne panike štediša i pritisaka na povlačenje štednih depozita iz banaka. Uz sve ostale mjere koje HNB u takvim uvjetima poduzeo na samom početku 2009. smo imali dvije velike intervencije na deviznom tržištu,

eura i bili spremni a i mnogo veće intervencije kako bi održali stabilnost financijskog sustava i tečaja. Međutim, u kontekstu ukupnih mjera koje su onda poduzete kao i samih postupaka inozemnih banaka banaka situacija se stabilizirala, a i HNB je 2009. završio sa bruto deviznim rezovima od 10,4 milijarde eura ili s neto zaradom od 9 milijardi a što je otprilike više nego na kraju 2008. A to povećanje je prije svega ostvareno neto otkupom deviza od poslovnih banaka i od Ministarstva financija do .../Govornik se ne razumije./... sredstava MMF-a i prihodi od ulaganja od strane HNB-a pokrilo smanjenje tih pričuva po osnovu smanjenja stope obvezne pričuve. Pričuve smo ulagali sukladno članku 19. Zakona o HNB-u, znači a preferirajući isključivo likvidnost i sigurnost ulaganja s ciljem da se izbjegnu kako kreditni, tako i kamatni rizici. Postoje mnogi interni mehanizmi u HNB-u, a kako to postižemo od ulaganja u institucije najvišeg kreditnog rejtinga, disperzije ulaganja, kolateralizacije pa i do tzv. referentnih portfelja na euro i na dolar, a koji nam osiguravaju pozitivnu stopu prinosa na ulaganja do godinu dana. Tako su naše pričuve krajem 2009. u 88% iznosa bile uložene u države i centralne banke 10,5% u međunarodne financijske institucije i 1,5% u komercijalne banke. struktura je 73% u eurima, 24% u dolarima i 3% u specijalnim pravima vučenja MMF-a. A ono što je kriza na svjetskim financijskim tržištima u 2009. donijela je bio međutim drastičan pad krivulje prinosa, a prije svega na dolarski portfelj i to kao rezultat brzog rasta cijene fondova u prethodnoj 2008. koji više nije mogao biti kompenziran padom u 2009. a sve to u uvjetima vrlo niskih kamatnih stopa i američkog i Europske centralne banke. Tako naša stopa prinosa u 2009. je bila 1,73% na na euro portfelj i 0,50% na dolarski portfelj što je 3 puta manja nego što je bila u 2008.

Prihodi su od poslovanja smanjeni za 77% u odnosu na 2008. a što se tiče rashoda a unatoč povećanja svih troškova uspjeli smo ih zadržati na nominalnoj razini 2008. Rezultat toga bio je ostvaren višak prihoda nad rashodima ili popularno rečeno dobit od 553 milijuna kuna što je 6 puta manje nego u 2008. Ali ocjenjujemo da je to vrlo dobar financijski rezultat, jer u uvjetima krize većina centralnih banaka u Europi je ostvarilo gubitke. A oni su uvijek iskazani u njihovim izvješćima jer koriste sve međunarodne računovodstvene standarde koje koristimo mi, ali usporedivo mi smo među rijetkima a koji smo imali nešto dobiti na kraju 2009. A sada naša imovina iznosi 79,6 milijardi kuna, povećana je za 12,8% a kapital HNB-a iznosi 8,3 milijardi kuna i povećana je za 3%. Situacija a u kojoj je poslovao HNB, znači u uvjetima krize, naravno da se u još većoj mjeri odrazila na poslovanje poslovnih banaka. Njega karakterizira kao prvo bitno usporavanje rasta aktive banaka, a koja je iznosila u 2008. otprilike 7%, u 2009. je smanjeno na 2,4%, i došlo je do bitnih promjena u toj strukturi, a prije svega u smislu povećanja udjela likvidnijih, manje rizičnih stavki na stavki na račun samih kredita, ali isto tako i u smjeru dodatne valutne supstitucije, i jačanje kreditnog u odnosu na kunski portfolio, a što je ustvari bio samo odraz valutnih promjena u strukturi njihove pasive. Sve ono što se je zbivalo, a potpomognuto širenjem glasina o …/Ne razumije se./… je jednostavno štediše stimuliralo da svoju kunsku štednju pretvore u deviznu štednju. Ilustracije radi kunska štednja u poslovnim bankama je u 2009. smanjena za 22%, a devizna povećana za 15,5%. Druga pojava u poslovnom bankarstvu u 2009. je naravno bilo bitno …/Ne razumije se./… kvalitete njihovih plasmana, a jednostavno i poduzeća a posebno stanovništvo nisu više bili u kriznim uvjetima sposobni da ujedno otplaćuju svoje kredite. Posljedica je bitan rast rezervacija banaka za nenaplative ili

Zato je i dobit banaka smanjena za oko 25%, a međutim kapitalizacija i likvidnost banaka su i dalje ostale vrlo visoke, čak su i povećane u odnosu na 2008. Sve to je postavljao i povećane zahtjeve pred supraviziju od strane HNB-a i to supraviziju a koja se je sada odvijala u bitno izmijenjenim uvjetima, a stupio je na snagu novi Zakon o kreditnim institucijama, izmijenjena je kompletna podzakonska regulativa, a došlo je i do promjene pravnih stečevina Europske unije na području pružanja financijskih usluga u čemu je posebno označena bila nova direktiva o kapitalskim zahtjevima. A u takvim uvjetima aktivnost supravizije se odvijala na dva kolosijeka, izravni nadzor a koji je u 2009. bio 33, u 20 kreditnih institucija i na tzv. bonitetnu analizu od kojih je izrađeno preko 165 takvih analiza. to je ovim aspektima rada HNB-a u 2009. A naravno da najveći dio našeg izvješća se odnosi na politiku, na stanje u financijskom sustavu, na interakciju monetarne i fiskalne politike i na sličnim elementima koji predstavljaju naš …/Ne razumije se./… Ja ne bi želio prepričavati te dijelove analize, a umjesto toga pročitao bih zaključnu ocjenu iz dokumenta Europske središnje banke koji se zove …/Ne razumije se./… financijske stabilnosti za zemlje kandidate za ulazak u

u Bruxellesu 18. svibnja ove godine. Upozoravam da to nije dokumenat koji ne obvezuje. To je njihova ocjena koliko smo spremni i sposobni da u financijskom sektoru stvarno uđemo u Europsku uniju. Znači, kaže se ovako, u posljednjem i daljnje procjene financijske stabilnosti za Hrvatsku godinu dana prije, sljedeće su pojave utvrđene kao glavni činioci rizika za financijsku stabilnost. Ubrzano financijsko produbljivanje utemeljeno na snažnom rastu kredita privatnom sektoru, drugo, široko rasprostranjena kredita nominiranih u stranoj valuti Međunarodno financijsko i gospodarsko okruženje je u međuvremenu znatno promijenilo promijenilo tu situaciju. S obzirom na takvo okruženje globalna kriza je postavila pred Hrvatsku ozbiljnu kušnju. Hrvatska se za sada dobro nosi s njom, koja je donekle promijenila i rizični profil zemlje, a sama kriza i mjere prilagodbe koje su provele Hrvatske vlasti da bi odgovorile na ... utjecaja globalne krize, smanjile su neke od postojećih rizika dok su drugi rizici zbog krize se povećali ili se tijekom krize parcijalizirali. Hrvatska je teško pogođena globalnom krizom i gospodarstvo je zapalo u najdublju recesiju još od ranog tranzicijskog razdoblja. Stanje na tekućem računu platne bilance poboljšano je tokom krize ali vanjska pozicija zemlje je i dalje važan izvor ranjivosti s obzirom na visoku razinu inozemnog duga i potrebe njegovog reprogramiranja. reprogramiranja. Utjecaja globalne financijske krize razotkrilo je privremene teškoće u financiranju na početku 2009. Ipak za razliku od drugih zemalja srednje istočne i jugoistočne Europe, Hrvatska je uspjela prebroditi početnu financijsku turbulenciju bez posezanja za međunarodnom pomoći. Bez obzira na to, a ... makroekonomski, makrofinancijski izazovi za Hrvatsku odnose se najviše na ublažavanje njene vanjske ranjivosti, posebno na strani financiranja. U tome kontekstu je ključno spriječiti daljnje pogoršanje pozicije Hrvatskog inozemnog duga. To je težak zadatak s obzirom da se poduzeća sve više oslanjaju na izravno zaduživanje u inozemstvu i s obzirom na obavezu Hrvatske da potpuno liberalizira kapitalne tokove u skladu sa pravnom stečevinom Kao i druge zemlje jugoistočne i srednje istočne Europe, a zabrinutost glede inflacije ubrzano je u Hrvatskoj postalo nevažno pitanje, pitanje, u kontekstu globalne krize, čime je HNB-u omogućeno da se usredotoči na druge djelomično potpuno nove HNB je doista uspješno sačuvao financijsku stabilnost i stabilnost tečaja tijekom turbulentnog razdoblja primjenjujući široki raspon mjera od od ... intervencija i standardnih mjera monetarne politike do izravnih operacija na deviznom tržištu. No, ipak ograničeni manevarski HNB u okruženju strogog upravljanja plivajućeg tečaja još uvijek visoke vanjske neravnoteže izvršava kontinuiranu potrebu za fiskalnom razboritošću kako bi se ostvarila trajna makro financijska stabilnost. Ustvari, s obzirom na pogoršane javne financije, fiskalna reforma, konsolidacija su preko potrebne, posebno stoga što su javne financije i dalje opterećene subencijama različitim industrijama, velikim obvezama za zdravstvo i mirovine te značajno fazi fiskalnim ... Poticanje trajne financijske konsolidacije poglavito ograničavanjem potrošnje i taj je važan izazov.

a u toj ocjeni. Očuvanje financijske i monetarne stabilnosti u još nesigurnoj gospodarskoj i financijskom okruženju uz istodobno podupiranje gospodarskog oporavka i taj je glavni izazov za HNB. Koliko će HNB u tome uspjeti ne ovisi samo o vanjskim čimbenicima kao što su kratkoročni i srednje ročni globalni globalni gospodarski izgledi već i o domaćim odrednicama kao što su veličina i brzina restrukturiranja duga različitih sektora gospodarstva, dinamika kojom će banke rješavati problem lošijih kredita i njihova spremnost da ponovno pokrenu kreditnu aktivnost, ako i o stupnju potpore ostalih ekonomskih pažnji. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala gospodinu guverneru Hrvatske narodne banke. Žele li izvjestitelji Odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba HNS-a HSU-a gospodin zastupnik Zlatko Koračević. Izvolite.

lijepo gospodine predsjedniče. Gospodo predstavnici Hrvatske narodne banke, kolegice i kolege. Odmah na početku klub HNS-a i HSU-a podržat će ovo godišnje izvješće kao i sva godišnja izvješća do sada uz jednu imamo potrebu posebno naglasiti, da od čitavog niza izvješća koja dolaze u Hrvatski sabor, izvješće HNB-a je ... jedno od izvješća koje bi svima trebalo biti uzor, ali istovremeno za sve nas posebno u Hrvatskom saboru, a i kompletnoj javnosti jedan materijal koji daje vrlo jasno sve ono što je dobro,

Naime, činjenica je i to je opća poznata stvar da za uspješno gospodarstvo, za uspješni razvoj svake države jedna od ključnih stvari je i harmonije u koordinaciji između fiskalne i monetarne politike. Međutim, isto tako je činjenica da do sada i za sada ovo međusobno usklađivanje između monetarne i fiskalne politike bilo je u pravilu jednostrano, to je da su donosile mjere monetarne politike kako bi se realizirali ciljevi fiskalne politike. I poznato je da stanje naših državni financija da stanje naših državni financija relativno stabilno i to ne zahvaljujući fiskalnoj politici, ne zahvaljujući primarno Vladi Republike Hrvatske, nego primarno jednoj konzervatornoj politici HNB-a koja je ponekada možda i nije bila najbolja i najkvalitetnija za hrvatsko gospodarstvo, koja je sasvim sigurno mogla biti drugačija, mogla biti proaktivnija, mogla biti korisnija, mogla biti bolja. Međutim, kada bi guverner HNB-e, imala partnera onda bi sasvim sigurno ta politika bila drugačija i sasvim sigurno da bi bila korisnija i bolja. Jer u svakom slučaju za svaku drugu politiku HNB-a osim one postojeće, nužan je i kvalitetan partner, partner koji se odgovorno ponaša i onda je to gotovo sigurno najkorisnije za cjelokupno gospodarstvo i sasvim sigurno korisno za sve nas.

činjenica da samo na primjeru rasta i stabilnosti deviznih rezervi, da imamo stabilizirane financije, ali ponavljam samo na rastu i stabilnosti deviznih rezervi. Međutim, isto tako je činjenica da imamo jednu snažnu javnu potrošnju i da imamo mogućnost da se na taj način otvara mogućnost jedna snažnije javne potrošnje, a slijedom toga i svi ostalih problema koji su prisutni i koji su ... Da je novcem u državnoj blagajni potrebno postupati racionalno to je poznata stvar, da jedan od gotovo ključnih problema ove države je neracionalno postupanje novcem u državnoj blagajni i to ne jučer i ne prekjučer, nego svih ovih 7 godina, i da ovih 7 godina smo ukupnu potrošnju kroz državni proračun digli, ustvari da ste digli za 40%, da još uvijek nema snažnije konkretne akcije osim namjere i osim pisma namjere u rezanju ove državne potrošnje, to je činjenica, to je evidentno. A isto tako je činjenica da jedini, doslovce jedini koji je imao snage smanjiti u značajnijem iznosu državnu potrošnju rebalansom je upravo bivši premijer Sanader, koji mjesec dana prije svoga odlaska srezao tu državnu potrošnju, srezao državni proračun za cca 6 milijardi. svi rebalansi bili su kozmetičke naravi, poslije proračuni sa rastom baziran na potpuno krivim podacima. Najava Najava ovog rebalansa da li koncem ovog mjeseca, početkom sljedećeg mjeseca definitivno kozmetička. Najava ozbiljnog rebalans nakon završetka turističke sezone kakva će biti, ali sasvim sigurno i gotovo sigurno mi u klubu HNS-a sumnjamo jer jednostavno u mjerama, u aktivnim mjerama Vlade Republike Hrvatske ne ne vide se i nisu prepoznatljive konkretne mjere koje bi srezale državnu potrošnju, konkretne mjere koje bi anulirale i koje bi ispravile sve one krive poteze u zadnjih 7 godina kada nam je državni proračun bubrio, kada se plaćalo biračko tijelo. I teško je za vjerovati da će se sada ući u takve radikalne rezove i konkretne poteze. Prema tome, mogućnosti ili sinergija politike HNB-a uz takvu fiskalnu politiku definitivno ne dolazi do izražaja, a gotovo sigurno ne daje onu šansu ne daje onaj potencijal kojega HNB-a kojega HNB-a ima ponavljam u harmoniji sa fiskalnom vlašću u samom razvoju gospodarstva. Činjenica, govorili smo u prethodnoj točki kada je bilo izvješće HBOR-a, činjenica da je činjenica da je HNB-a bila spremna osloboditi 10 milijardi kuna za kreditiranje profitabilnih projekata prema izračunima, to je trebalo to je trebalo povući rast za 1,5% ekonomski rast od 1,5%, ali u svakom slučaju za nešto takvo ga je trebalo sasvim drugačije, politika Vlade Republike Hrvatske i sasvim drugačije pozicioniranje Vlade Republike Hrvatske, a da bi se ti efekti posložili. Jer potpuno je svima jasno, to je svima jasno, da za spas gospodarstva i konačni izlazak iz krize nisu dovoljni samo ovi modeli koji su bili najavljeni, koji su se bazirali na ovih 10 milijardi, da je izlazak gospodarstva iz krize i spas gospodarstva da je nužan jedan poseban sklop ili skup ekonomskih politika, da pojedinačne mjere nisu dovoljne. Međutim, koji je taj skup ekonomskih politika, da li je to onaj program program Vlade koji je pao odmah na 1.6. kad je bilo najavljeno rješavanje obveza svih javnih poduzeća pa se onda desila greška u powerpointu. Pa je druga bila mjera najavljen rebalans koji će sad biti kozmetički i to ne zato jer ga mi moramo napraviti, jer nam je ukupna situacija u državi takva kakva je nego zato jer su neki sindikalisti skupili potpise pa moramo isfinancirati referendum. Sve te činjenice govore o jednoj neodgovornosti, jednoj neozbiljnosti, a s druge strane i jednom Hrvatska narodna banka. Činjenica je da su ovim modelom A, o modelu B uopće neću govoriti koji je doživio totalni fijasko, činjenica je da nisu osigurani mehanizmi koji bi taj novac, oslobođeni novac usmjerili prema proizvodnji. je da je taj novac disperzirao, otišao u potrošnju i potpuno je logično da je Hrvatska narodna banka jednostavno rekla mi vama novce više ne damo. Potpuno logično i potpuno razumljivo. I potpuno je shvatljiva poruka Hrvatske narodne banke hrvatskoj Vladi da zaustavlja daljnje transfere jer je doslovce zloupotrijebila ponudu koju je dobila od Hrvatske narodne banke. Činjenica je da prošle godine država povećala kreditna zaduženja za 16,7%, a građani i gospodarstvo smanjili za 0,7%. I imamo situaciju dok država buja u zaduženju i trošenju građani zaduženja smanjuju i potpuno je jasno da zemlja treba jasne i radikalne reforme i da ti rezovi upravo trebaju početi od Vlade. I potpuno je stav Hrvatske narodne banke i politika Hrvatske narodne banke prema takvoj politici Vlade Republike Hrvatske i potpuno je jasna takva konzervativna politika, konzervativna politika, kad govorim konzervativna govorim o izvoznom gospodarstvu, da li i kada smo mogli tom izvoznom gospodarstvu koje sad plaća kroz svoje poslovanje monetarni gubitak. Sasvim sigurno bila su vremena kad je to moglo biti u jednom potpuno drugom pravcu, međutim da je bio partner s druge strane sigurno da bi se taj potencijal iskoristio, međutim danas imamo situaciju koju imamo. Prema tome, da bismo ukupni potencijal kojeg ova država ima, da bismo taj ukupni potencijal iskoristili sasvim sigurno da politika noja i zabijanje glave u pijesak nije politika koja može taj potencijal iskoristiti i gotovo je sigurno i svima je jasno da su nam nužne stvarne reforme, da su nam nužne efikasne reforme. Ne reforme koje su podložne kompjutorskoj grešci nego provedive za gospodarstvo, za one koji stvaraju novu vrijednost konkretne konkretne i korisne. I sasvim sigurno da u jednoj takvoj situaciji, jednom takvom smjeru Hrvatska narodna Hrvatska narodna banka je spremna svoj doprinos dati i na koncu konca i guverner Hrvatske narodne banke i Hrvatska narodna banka vrlo jasno upozoravaju na taj problem. Prema tome, kolegice i kolege zastupnici, odgovornost leži i na nama ovdje i da li ćemo tu odgovornost sutra moći pojasniti ili objasniti onima čija sudbina ili čija dnevna egzistencija je neizvjesna, upitna i izuzetno teška. Na kraju, u ime kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika čestitke guverneru Hrvatske narodne banke i svim djelatnicima Hrvatske narodne banke. Klub HDZ i gospođa zastupnica Vesna Buterin. Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani guverneru sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke za 2009. godinu. Zbog prelijevanja nepovoljnih učinaka financijske krize u realnu sferu gospodarstva u Hrvatskoj je u 2009. godini prvi put nakon 1999. godine zabilježeno realno smanjenje bruto domaćeg proizvoda koje je prema procjeni Državnog zavoda za statistiku, dakle njihovog tromjesečnog obračuna bruto domaćeg proizvoda iznosilo 5,8%. Analiza sastavnica agregatne potražnje pokazuje kako su nepovoljna kretanja u realnom sektoru gospodarstva rezultat snažnog smanjenja izvoza robe i usluga zbog pada obujma svjetske trgovine, odnosno smanjenje inozemne potražnje. Zamjetan je bio i pad bruto investicija u fiksni kapital zbog smanjenja investicijske aktivnosti privatnog i javnog sektora, a zabilježena je također godišnja kontrakcija osobne potrošnje. Ove nepovoljne promjene dovele su i do znatnog pada uvoza roba i usluga što je rezultiralo pozitivnim statističkim doprinosom neto inozemne potražnje kretanju realnog bruto domaćeg proizvoda. Nepovoljna kretanja u gospodarstvu negativno su se odrazila i na pokazatelje tržišta rada, ali s određenim vremenskim odmakom. Tako se tijekom 2009. godine broj zaposlenih smanjio, dok je istodobno bilo registrirano sve više nezaposlenih osoba. Osim smanjivanjem zaposlenosti poslodavci su se recesijskim uvjetima prilagođavali i smanjivanjem plaća. Što se tiče cijena treba istaknuti da je tijekom 2009. godine osigurana stabilnost cijena koja je u velikoj mjeri ostvarena zahvaljujući stabilnosti tečaja kune prema euru. Tako se prosječna godišnja stopa inflacije u Hrvatskoj smanjila sa 6,1% koliko je iznosila u 2008. godini na 2,4%. Promatraju li se sastavnice indeksa potrošačkih cijena najveći je doprinos usporavanju inflacije dao prosječni godišnji pad cijena prehrane i energije. Kad je riječ o cijenama nekretnina u 2009. godini došlo je i do njihovog pada u iznosu od 4,1% na što je najviše utjecalo smanjenje potražnje za stambenim prostorom. Usporavanje ukupne gospodarske aktivnosti u 2009. godini snažno je utjecalo na kretanje monetarnih i kreditnih agregata. Tako je prvi put nakon '99. godine zabilježen godišnji pad plasmana banaka privatnom sektoru na što su djelovali učinci ponude ali i potražnje za kreditima. Naime, suočene s rastom udjela loših kredita u ukupnim kreditima i većim stupnjem neizvjesnosti poslovne su banke i pooštrile ostale uvjete kreditiranja. Zaustavljanje kreditne aktivnosti banaka i smanjenje ukupne likvidnosti u gospodarstvu snažno se odrazilo na smanjenje novčane mase M1 koje je u 2009. godini iznosilo 14,6%. Tijekom 2009. godine domaće tržište kapitala bilo je pod snažnim utjecajem kretanja na svjetskim financijskim tržištima. Pritisci proizišli iz prelijevanja svjetske financijske krize i nesklonost ulagača rizičnim ulaganjima obilježili su početak 2009. godine. Pod utjecajem smanjenog obujma međunarodne trgovinske razmjene i bitno suženih mogućnosti financiranja u 2009. godini došlo je do snažne kontrakcije manjka na tekućem računu platne bilance sa 9,2% bruto domaćeg proizvoda koliko je zabilježeno u 2008. godini na 5,2% bruto domaćeg proizvoda u 2009. godini. Smanjenju negativnog salda u robnoj razmjeni s inozemstvom najviše je pridonio izrazit pad uvoza cestovnih vozila zahvaljujući kojem se manjak u razmjeni tog odsjeka prepolovio. Isto tako, bitan utjecaj imala je i razmjena nafte i naftnih derivata čiji se manjak najviše zbog pada cijena sirove nafte na svjetskom tržištu smanjio za više od trećine. Negativni učinci krize mogli su se osjetiti i u razmjeni većine ostalih vrsta robe pri čemu je pad uvoza uglavnom bio izraženiji od pada izvoza. Domaći su sektori tijekom 2009. godine povećali stanje svoje inozemne imovine pri čemu treba istaknuti ponovno ulaganje investicijskih fondova nakon njihova povlačenja sa inozemnih tržišta kapitala tijekom 2008. godine. Bruto inozemni dug Republike Hrvatske povećao se tijekom 2009. godine za 3,6 milijarde eura što je znatno manje nego prethodne 2008. godine kada je taj dug iznosio 5,9 milijardi eura. Državne financije u 2009. godini bile su obilježene padom prihoda konsolidirane opće države, a takva kretanja bila su posljedica snažne kontrakcije agregatne potražnje. Pri tom se usporavanje gospodarske aktivnosti ogledalo ponajprije u smanjivanju poreznih prihoda, dok je reakcija tržišta rada na nepovoljna gospodarska kretanja nastupila sa određenim odmakom i bila na razini cijele godine slabijeg intenziteta, pa su se upravo prihodi od socijalnih doprinosa samo blago smanjili. Izmjene u poreznom zakonodavstvu koje su bile prošle, dakle 2009. godine a prije svega koje se odnose na povećanje osnovne stope poreza na dodanu vrijednost, te uvođenje posebno poreza na plaće, mirovine i druge primitke su ublažile ovo navedeno smanjenje poreznih prihoda i ono što je najvažnije osigurale su stabilnost državnih financija, te uredno ispunjavanje svih proračunskih obveza. Pogoršavanje gospodarske i financijske situacije u okruženju, a onda naravno i u našoj zemlji utjecalo je i na kompoziciju bilance banaka i uspješnost njihovog poslovanja. Rast ukupne imovine banaka tako je u 2009. godini iznosio 2,4% što prati povećanje udjela devizne i indeksirane imovine kao i povećanje udjela kratkoročnih plasmana. Došlo je do rasta kreditnog rizika, odnosno smanjila se mogućnost otplate bankovnih kredita i to posebice kod trgovačkih društava. Banke su na to odgovorili, dakle na smanjenje vrijednosti naplate potraživanja tako da su pojačano prolongirale rokove naplate, ali isto tako i reprogramirale postojeće kredite. U 2009. godini Hrvatska narodna banka je potpuno prilagodila pravni okvir za područje poslovanja kreditnih institucija. Dakle, banaka, štednih banaka i stambenih štedionica, pravnoj stečevini Europske unije. Zakon o kreditnim institucijama kao temeljni zakon kojim se regulira osnivanje i poslovanje kreditnih institucija stupio je na snagu 1. siječnja 2009. godine, a tijekom 2009. godine u dva su navrata donesene izmjene Zakona o kreditnim institucijama. Naravno izmijenjena je i cijela Hrvatska narodna banka je na području izravnog nadzora tijekom 2009. godine obavila 33 izravna nadzora u 20 kreditnih institucija. Osim što je provodila nadzor nad kreditnim institucijama Hrvatska narodna banka je prvi put provela nadzor i nad kreditnim unijama. Dakle, bilo je ukupno izravnih nadzora. tome Hrvatska narodna banka provela je i analizu zakonski propisanih mjesečnih i tromjesečnih izvješća koja dostavljaju sve kreditne institucije i grupe banaka, te izradila 165 pisanih analiza poslovanja kreditnih institucija od čega 156 za pojedinačne institucije i 9 za grupe kreditnih institucija. Značajni resursi u Hrvatskoj narodnoj banci tijekom 2009. godine bili su angažirani na uspostavljanju kontakta s glavnim međunarodnim agencijama za dodjelu kreditnog rejtinga, definiraju metodologije i procesa njihova priznavanja kao vanjskih institucija za procjenu kreditnog rizika, te na operativnoj provedbi njihova priznavanja. Tijekom godine intenzivirala se i suradnja sa stranim super vizorima koja je vezana uz nadzor nad bankovnim grupacijama kojima pripadaju domaće kreditne institucije. Zaključno treba reći da je Vlada Republike Hrvatske naravno na temelju svih trendova koje sam ranije navela, a u cilju prevladavanja ove gospodarske krize donijela mjere za gospodarski oporavak i razvitak kojima je stvorila uvjete za dugoročno održiv gospodarski rast, za povećanje investicija i otvaranje novih radnih mjesta za povećanje proizvodnje, te održavanje stabilnog makroekonomskog okvira, a upravo je te mjere podržala i Hrvatska narodna banka, ali i sve druge relevantne svjetske financijske institucije. Na kraju želim naglasiti da je ovo izvješće vrlo kvalitetno i vrlo detaljno napravljeno, ono pruža cjelovit i potpun uvid u sva područja koja su u nadležnosti Hrvatske narodne banke, i zato Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržava Godišnje izvješće Hrvatske narodne banke

U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine guverneru, viceguverneri. Mislim da bi bilo možda bolje sada govoriti o 2010., no o tome gdje je Hrvatska bila 2009. godine. Činjeni je da su se svi parametri ove 2010. u odnosu na 2009. pogoršali, a najbolji nagovještaj gdje je Hrvatska 2010. je nagovještaj državnih, plasmana državnih obveznica od čak 15 milijardi kuna, koji bi se najvjerojatnije trebao dogoditi do kraja ovoga mjeseca. Gospodin ministar Šuker u tišini priprema teren za novo zaduženje Hrvatske, nakon što je to uspjelo Španjolskoj, Mađarskoj, vjerojatno će i nama. Očekuje se da će kao što sam rekao do kraja ovog mjeseca Šuker u državni proračun donijeti oko 15 milijarda kuna, manji dio novca oko 4 i pol milijarde kuna pozajmit će se izdavanjem obveznica u Hrvatskoj, dok će se ostatak od 1 i pol do čak 2 milijarde dolara skupiti u inozemstvu plasiranjem dolarskih obveznica. Na europskom tržištu izražen je interes za oko 800 milijuna eura hrvatskih obveznica, ostatak će uzeti američki investitori, nije isključeno ni da hrvatske papire uzmu Kinezi. Cijena novca bit će 6,75%, slično kao i potkraj prošle godine. Skupi li ministar Šuker 15 milijardi kuna, Šuker će zatvoriti ovogodišnji deficit, riješiti problem financiranja proračuna. S novim pozajmicama predsjednica Vlade vinut će se ali pitanje koliko će se zadržati u tom sedlu, jer kad novac dođe nitko više neće pokazivati nikakav interes za smanjenje rashoda. Problem je u tome što perspektiva zemlje nakon toga zasigurno neće biti bolja. Kako je to gospodo izgledalo kad je riječ o obveznicama prošle godine, najbolje nam je dat ovdje prikaz u ovome izvješću, gdje se na strani 35. doslovce kaže da nakon 5 godina Republika Hrvatska je potkraj svibnja 2009. na inozemnim tržištima kapitala izdala novu šestogodišnju obveznicu nominiranu u eurima, nominalnog iznosa 750 milijuna eura, te uz nepromjenjivu godišnju kamatu od 6,5%. Uz to je i početkom studenog 2009. izdana još jedna nova državna desetogodišnja međunarodna obveznica nominirana u američkim dolarima, nominalnog iznosa milijardu i 500 milijuna USA dolara, te uz nepromjenjivu kamatnu stopu od 6,75%. Znači već su prilike lošije. Po kamati je to vidljivo. To je ujedno dosad najveće izdavanje međunarodnih obveznica Republike Hrvatske konstatira guverner. Budući da je u veljači dospjela obveznica nominirana u eurima, nominalnog iznosa 500 milijuna eura, krajnjem lipnja i samurajska obveznica nominalnog iznosa 25 milijardi jena, na kraju prosinca 2009. godine na inozemnim je tržištima kapitala kotiralo ukupno 6 izdanja hrvatskih državnih obveznica, jednako kao i krajem 2008. godine. Od preostalih međunarodnih obveznica Republika Hrvatska četiri su nominirane u eurima, dvije u američkim dolarima. Ukupna nominalna vrijednost svih 6 izdanja hrvatskih obveznica na inozemnim tržištima na kraju 2009. iznosila je 30,3 milijarde kuna, odnosno 4,1 milijardu eura, bila je za 7,9 milijardi kuna ili milijardu 100 milijuna eura veća u odnosu na stanje na kraju prethodne godine, a mi se kroz takvu jednu formu evo ove godine zadužujemo za još 3 milijarde eura. Znači nas da bi mogli sufinancirati ovaj deficit, da bi mogli ući u izbore, de facto očekuju nova zaduženja. Evo možemo sad i uskliknuti viva izbori. Tko će to vratiti? Za što će se ovaj novac utrošiti? To je ono centralno pitanje. Da li će to biti trošenje novca za socijalni mir? Da li će to biti za poticanje potrošnje, kako bi se kroz PDV i neku intenzitet razvoja nešto vratilo u državni proračun ili će to biti utrošeno za razvoj? Zasigurno kako izbori se primiču, kupovanje socijalnog mira i golog preživljavanja. Međutim ono što je centralno pitanje kada je riječ o ovome izvješću za 2009. godinu gdje je to Hrvatska bila 2009. godine? Eto prema ovim makroekonomskim pokazateljima u kojima govori se na gotovo stotinjak stranica ovog izvješća, iščitavamo da je bruto domaći proizvod 2009. pao za 5,8%, industrijska proizvodnja pala za 9,2%, trgovina na malo za 15,3%, indeks građevinskih radova za 6,5%, broj zaposlenih smanjen je za 94 tisuća, inozemni dug povećao se za brat bratu 5 milijardi eura, krajem razdoblja iznosio je 98,3% bruto društvenog proizvoda i jasno je da će se on nastaviti rasti i ove i iduće godine. To je znači naša 2009. godine, 2009. dolazi do promjena na čelu vlasti i nakon toga i ovako loši parametri dodatno su se pogoršali. Bruto društveni proizvod nastavlja padati za 2 i pol posto, u odnosu na 2008. to je gotovo 9 zarez nešto posto, industrijska proizvodnja u 4. mjesecu bila je 9,6%, niža u odnosu na onih 9% iz 2009., što će reći gotovo 20%, graditeljstvo u 4. mjesecu opada za 18,3% itd., itd. Čovjek si normalno postavlja pitanje gdje nam je kraj? DA nije ovih 15 milijardi kuna od obveznica koje će Hrvatska ostvariti do kraja ove godine, zasigurno čekao bi nas jedan od najžešćih rebalansa u zadnje dvije ili tri godine, ovako će manje više ostati sve po starom. U prvih 6 mjeseci prihodi proračuna su u odnosu na lani bili 855 milijuna kuna ili 1,6% manji, rashodi bilježe rast od 370 milijuna kuna tj. 0,6% ili 1,2 milijarde kuna su veći taj polugodišnji deficit. Imamo deficit od 7,7 milijarde kuna ili 90% planiranog za 2010. treba vjerovati da se on neće povećavati, odnosno da jamstva Hrvatskoj brodogradnji od preko 12,5 milijardi kuna neće doći na naplatu itd. Postavljalo se pitanje što će Vlada rezati, držalo se da bi mogla zahvatiti u one prihode na plaće, inače za plaće se izdvaja na godišnjoj razini 22,5 milijardi kuna u državnom proračunu, dodaci na plaću su 3,9 milijardi kuna, milijardu i 400 milijuna kuna za prijevoz, milijardu kuna za regres plus božićnice to je ukupno tih 6,5 milijardi kuna, ali doista ako dođe ovaj novac, postavlja se stvarno pitanje zašto i što uopće dirati, bez obzira što je malo jučer ako ne varam gospođa KOsor izjavila da idućih 6 mjeseci će biti još težih i da zato je nužno okupljanje HDZ-a i svih opozicionih stranaka. Ja mislim da se moramo okupiti i jedino ako želimo pomoći Hrvatskoj i to oko naroda i to na što je moguće prijašnjim izborima jer u protivnom doista možemo potonuti kao što kaže premijerka u bezdan. Jedina svijetla točka može se reći kada je riječ o toj gospodarskoj zbilji u prošloj godini, pa i početku ove godine. Ako isključimo Hrvatske monopoliste kojima se država prodala je Hrvatska narodna banka. Možda je tamo 2000. godine trebalo imati jednu fleksibilniju politiku do kune, zašto? Zbog poticanja izvoza zbog konkurentnosti turizma, zbog investicija u Hrvatskoj ali kada se to nije učinilo do današnjeg dana, a što bi zasigurno ako bi nekome koristilo onda bi koristilo Istri jer Istra ima intenzivno izvoznu najorijentiraniju ekonomiju. Znači kada se to nije učinilo do danas onda tu kunu treba čuvati da parafraziram kao zjenicu oka svoga. Sigurno nas je 2009. godine spasilo to što je Hrvatska narodna banka ima ogromne depozite depozite poslovnih banaka deponirane kod sebe od 42,2 milijarde kune, ali zanimljiva je i ova tablica na strani 64. koja govori o aktivi banaka prema sjedištu vlasnika, pa se između ostalog kaže da banke u domaćem privatnom vlasništvu 4,2%, banke u domaćem državnom vlasništvu čini 4,2% a banke u stranom vlasništvu 99,9% ali ono što je za mene daleko zanimljivije to je podatak na strani 65. da krediti ostalim ostalim komitentima 2009. iznosili su 246,4 milijarde kuna. Znači 246,4 milijarde kuna, znači strane banke koje su de facto zavladale Hrvatskom, a mi govorimo svetosti nacionalnog suvereniteta, čak me ne bi to ni smetalo da su one ovdje prisutne na takav način da su kamate recimo, kćeri tih stranih banaka, nije bitno da li je riječ o Intesi, UniCreditu, Bayerische Landes Banci, Erste banci u Hrvatskoj otprilike kao što su Italiji, u Austriji, u Njemačkoj, u Mađarskoj, u Francuskoj itd. Gledam ove priloge nakon dnevnika na primjer ZABA 90 sekundi i onda u jednom takvom prilogu oni otprilike se reklamiraju sa izuzetno povoljnim kreditima, za mikro kredite, za kupnju automobila do 25 tisuća kuna gdje je kamata "tričavih" po njima 8,6%, a možda i 9,6%, znači za njih je izuzetno povoljna kamata. U Italiji novi automobili se prodaju za 0 do 1% kamata. Jasno da to mora se odraditi na relaciji između države i banke, između banke i prodavatelja tih automobila, između banke i proizvođača itd. Međutim, što je jedan od najvećih problema kada govorimo o tim kreditima u ovom trenutku. Poslovne banke, ostvarile su ovaj manju dobit za prvih 6 mjeseci u odnosu na prošlu godinu za 18,87%, za pet mjeseci. Do kraja svibnja zaradili su milijardu 620 milijuna kuna, lani u istom periodu milijardu 990 milijuna kuna. Krediti građanima na kraju pet mjeseca iznose 117,6 milijardi kuna ili tri milijarde kuna manje nego 2009. Međutim, ako poslovne banke u okolnostima kada je Švicarski franak u 12 mjeseci porastao za gotovo 30% u odnosu na euro, ne izađu građanima u susret, te im rate kredita ne obračunavaju, to jest ako im ne vezuju uz neku drugu valutu, ne uz švicarac ili dolar, mnogi građani će u dužničko ropstvo. Banke, kada bi se promijenila ta valutna klauzula bi nešto manje zarađivale, još uvijek zarađuju neusporedivo više nego njihove majke u istim okolnostima ali bi one preživjele, a građani, ako se ne promijene ti iznosi past će u dužničko ropstvo. I zato pozivam i Vladu i Sabor i Hrvatsku narodnu banku da izvrše pritisak na poslovne banke u Hrvatskoj, da promijene te odredbe ili tu vezu sa Švicarcom, a ako ne jednostavno da se donese Zakon da se zabrane valutne klauzule. Strana 67. znači depoziti 2009. bili su 9 milijardi kuna veći nego 2008. ali u 2010. padaju kao i krediti i to je jedan od podataka da se u zemlji živi teže, da su prilike lošije, a ono što brine su nenaplaćeni krediti iz godine u godinu. 2008. na koncu godine imali smo 4% nenaplaćenih kredita. U drugoj polovici 2009. to je već bilo 6,5%, 2010. danas danas je 8% do kraja godine biti će i gore. Svaka 12-ta, 13-ta kuna ne može se naplatiti od poslovnih banaka. To još uvijek ne znači da su one "ugrožene" ali se isto tako teret plaćanja ne može prebacivati promjenom kamatnih stopa na one koji uredno podmiruju svoje obveze. Još jedanput banke su sigurne, kamate lete u nebo to nije dobro i apeliram na kontrolu valutnih klauzula. To postaje ja bih se usudio kazati jedan od najvećih hrvatskih problema u ovom trenutku, jednako tako i hrvatskog gospodarstva i mislim da bi trebala i HNB-a i Vlada i Sabor odlučiti što sa valutnim klauzulama. Inače izvješće podržavam. Dame i gospodo, nastavit ćemo s radom bez pauze s time da je u 16 sati glasovanje o povjerenju ministru Bošnjakoviću, ali ćemo zbog toga nešto ranije završiti večeras ovo zasjedanje, možda sat vremena ranije. Sada je na redu klub HSS-a i gospodin zastupnik Stanko Grčić. I molim da se ne razilazimo previše daleko. **Grčić, Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, uvaženi gospodine Rohatinski sa suradnicima, kolegice i kolege zastupnici. Izvješće HNB-a za 2009. godinu potvrđuje nam je već sve ono što nam je na neki način poznato. Kriza koja je zatresla čitav svijet prelila se i preko granica Republike Hrvatske negativno utječući na gospodarske aktivnosti što za posljedicu ima i povećanje broja nezaposlenih. Tako je zbog prijenosa nepovoljnih učinaka financijske krize u sektoru gospodarstva u 2009. godini po prvi puta nakon '99.-te godine u Hrvatskoj zabilježeno realno smanjenje bruto društvenog proizvoda za 5,8%. Negativna kretanja u gospodarstvu uglavnom su rezultat smanjenja izvoza robe i usluga zbog pada obujma svjetske trgovine, odnosno konkretnije zbog smanjenja inozemne potražnje. Zamjetan je bio pad bruto investicija kao i smanjenje osobne potrošnje. Razina državne potrošnje ipak je bila približno jednaka potrošnji u 2008. godini. Nažalost, nepovoljna kretanja u gospodarstvu odrazila su se i na nezaposlenost. Budući da se broj zaposlenih smanjio, a registrirano je više nezaposlenih osoba. Uz to poslodavci su posegnuli za smanjivanjem plaća. Gubitak posla ili smanjenje plaća tako su postale realnost hrvatskih građana, no to ne može riješiti ova institucija već se to očekuje od programa gospodarskog oporavka. Iz predmetnog godišnjeg izvješća proizlazi da je HNB-a tijekom 2009. godine osigurala stabilnost cijena, odnosno ostvarila svoj osnovni zakonom utvrđeni postavljeni cilj. Prosječna godišnja stopa inflacije u Republici Hrvatskoj smanjila se sa 6,1% koliko je iznosila u 2008. godini na 2,4%. Stabilnost cijena u velikoj mjeri ostvarena je zahvaljujući stabilnosti tečaja kune prema euru koji je glavno sidro inflacijskih očekivanja. Nadalje, HNB-a u 2009. godini ukupno je putem deviznih transakcija poslovnim bankama i Ministarstvom financija neto otkupila preko 895 milijuna eura i imitirala 6,4 milijarde kuna što je znatno više nego u 2008. godini. Usporavanje ukupne gospodarske aktivnosti u 2009. godini snažno je utjecalo na kretanje monetarnih i kreditnih agregata. Tako je prvi puta nakon 1990. godine zabilježen godišnji pad plasmana banaka privatnom sektoru, na što su djelovali učinci ponude ali i potražnje za kreditima. Porast neizvjesnosti utjecaju na banke koje su s povećanim oprezom preuzimale nove rizike, te su povećale kamatne stope i pooštrile uvjete kreditiranja. S jedne je tako strane kreditni rizik porastao budući da se smanjila mogućnost otplate bankovnih kredita, a s druge strane smanjili su se krediti građanima posebice gotovinski i nenamjenski krediti i za kupnju automobila. Tijekom 2009. godine domaće tržište kapitala bilo je pod snažnim utjecajem kretanja na svjetskim financijskim tržištima. Slaba aktivnost ulagača tijekom 2009. godine obilježila je hrvatsko tržište dužničkim vrijednosnim papira pa je promet obveznice bio najniži još od 2001. godine. Iz izvješća također proizlazi da se bruto inozemni dug Republike Hrvatske povećao tijekom 2009. godine za 3,6 milijardi eura, što je ipak znatno manje nego prethodne godine kada je iznosio 5,9 milijardi eura, pa je na kraju prosinca dosegnuo 43 milijarde eura. U 2009. godine HNB-a je između ostalog potpuno prilagodila pravni okvir za područje poslovanja kreditnih institucija pravnoj stečevini Europske unije, te je bila iznimno aktivna i na području izravnog nadzora. I zaključno treba reći da je u nezahvalnim okoLnostima gospodarske krize dobrim i pravodobnim mjerama koje je poduzimala HNB-a održala stabilnost cijena i stabilnost tečaja prema euru.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

Najinteresantniji dio izvješća HNB-a ipak ocjena markoekonomskog stanja u Republici Hrvatskoj i to sa aspekta i fiskalne politike sa ja bih rekao gospodarskih kretanja, ali naravno posebno praćenja financijskih poslova u Republici Hrvatskoj. Nedvosmisleno iz podataka Narodne banke nama u Hrvatskom saboru vrijedni su podaci koji pokazuju da je 2009. godina, godina teške krize i da u biti sve one dvojbe među nama da li je kriza, ili nije, koliko je duboka, koliko je s teškim posljedicama nakon analize brojaka Narodne banke polako ipak postaje jasno kolika je ta kriza u Republici Hrvatskoj teška sa posljedicama ogromnog broja nezaposlenih, sa posljedicama značajnog pada gospodarskih aktivnosti, značajnog ja bih rekao pada i bruto društvenog proizvoda i naravno kao posljedica toga problema u likvidnosti i naravno izvršavanju prihoda i prihodovne strane državnog proračuna. Analizirajući 2009. i krizu 2009.-te iz ovih podataka ipak možemo vidjeti da temelje te krize ipak nije u financijskoj krizi koja je inače karakteristična za Europu jer imamo u izvješću i analizu stanja i kretanja makroekonomskih u Europi i uzroka tih kretanja u Europi. Prema tome, ne možemo reći da je kriza uzrokovana financijskom krizom nego dobrim dijelom strukturnih problema u Republici Hrvatskoj. Prevelike potrošnje u odnosu na mogućnosti gospodarstva i poreznih obveznika. Za svakog od nas uvijek postavlja se pitanje kako su se izvršne vlasti postavile u odnosu na tu krizu u 2009. godini i da pokušamo analizirajuće aktivnosti onih koji su mjerodavni da kontroliraju ta kretanja kako je tko od njih djelovao. Pa ovdje imamo monetarnu vlast u ja bih rekao instituciji narodne banke koja je djelovala na takvu situaciju, takva kretanja u 2009. i na nama je da damo ocjenu toga vjerojatno kroz ovo izvješće, ali govoreći upravo o potezima narodne banke, ali naravno i o fiskalnoj vlasti koja je također imala svoga utjecaja na dubinu te krize i na mogućnost ja bih rekao utjecanja da ta kriza možda i ne bude tako izražena. Ako pogledamo što smo mi svojim Zakonom o Narodnoj banci postavili pred Narodnu banku kao obavezu, a to je problem ja bih rekao inflacije, kretanja cijena, problem tečaja, tada možemo reći da u tom dijelu Narodna banka je svoju obvezu i u tako teško izraženoj krizi izvršila do kraja. Svojim je djelovanjem i ponašanjem institucija koja je očuvala pojedina negativna kretanja vezano za tečaj, pa nije bilo ni prevelikog pada ni prevelikog rasta vrijednosti kune. Jednostavno su svojim intervencijama pokušali stabilno održati situaciju. Neovisno o tome da li je problem prevelike količine deviza zbog ino-zaduženja utjecalo na ja bih rekao pad vrijednosti odnosno rast vrijednosti kune, da li je u određenom trenutku kuna jednostavno padala, oni su svojim aktivnostima nastojali jednostavno u teškoj krizi ne stvarati dodatne probleme i možemo ocijeniti da se to tako i uspjelo. Mislim da kad gledamo pitanje kretanja cijena Narodna banka i nije trebala bitno se time baviti iz jednostavnog razloga što stravičnim padom potrošnje imali smo i pad cijena koji bi bio daleko više izražen da u isto vrijeme nismo imali rast energetike, rast zdravstvenih usluga. Prema tome, ja bih rekao najvažnijih troškova koji su bitni za stanovništvo i jednostavno za gospodarstvo kad je energetika u pitanju i upravo taj rast je na neki način amortizirao pad ostalih potrošačkih cijena pa eto bilježimo nešto više od 2% troškova inflacije i ja bih rekao intervencije narodne banke bitnije u tom dijelu i nisu bile potrebne. Ostaje nama ono osnovno pitanje, kad procijenimo što se događalo sa financijskim tržištima, što se događalo sa bankarskim sektorom i kretanjem kredita, cijene kapitala da li je tu možda Narodna banka mogla više utjecati. U klubu SDP-a raspravljajući upravo o tome koliko je tu Narodna banka mogla utjecati ocjenjujemo da je daleko veći utjecaj trebao biti fiskalne vlasti, a ne Narodne banke. Kriza u Hrvatskoj nije bitno utjecala na položaj i stabilnost banaka, sigurnost banaka, osim što je evidentno krajem 2009. godine nešto veći portfelj rizičnih plasmana. Razlog povećanja portfelja rizičnih plasmana je slabija kreditna aktivnost bankarskog sustava prema privredi jer inače su osobna potrošnja srušena ja bih rekao voljom potrošača, a ne bankarskog sektora. tome, privredi je manje sredstava na raspolaganju, oprezniji plasmani banaka. Ja bih rekao ono što je i Narodnoj banci cilj, da jednostavno nemamo ugroženu sigurnost i stabilnost bankarskog sustava. Ali za sve nas koji smo očekivali da će taj oprezniji način plasmana, smanjeni obim plasmana rezultirati padom kamata dogodilo se obrnuto, rast kamata. Znači veća novčana masa, veća ponuda, raste kamata. Pitamo se gdje su uzroci tog rasta kamata. U analizi počinje biti vrlo jasno. Značajni dio uvoznih sredstava, sredstava iz inozemstva, sredstva koja su opterećena sa procjenom rizika u Hrvatskoj jer je ocjena svijeta da se teško nosimo sa krizom, da nismo efikasni u provedbi reformi. jednostavno, cijena se plaća sa 3 do 4% većom kamatom nego što je prosječna kamata u Europi. Prema tome, skuplji su izvori, to je s jedne strane. ja bih rekao fiskalna vlast koja se neprekidno zadužuje, zadužuje se i na domaćem tržištu, u biti taj višak novac uzima pa jednostavno nije problem i ovako skupe izvore plasirati po većoj cijeni. Ali za sve nas zabrinjavajuće da je prosječna cijena kapitala banaka u vrijeme kad su smanjeni plasmani prema privredi, najniža oko 9%, a penje se i do 13%. Tako proizlazi iz izvješća Narodne banke. Za sve koji prate gospodarsku aktivnost to znači nema investicija u Hrvatskoj. Uz takvu kamatu nema investicija u Hrvatskoj i zato nije ni čudno da je potpuno u 2009. možemo reći zamrlo investiranje u Republici Hrvatskoj, pa onda nije ni čudo da se samo penje brojka nezaposlenih i registriranih na Zavodu za zapošljavanje. Tu onda znači možemo vrlo jasno reći negativne trendove u ovom financijskom dijelu izazvala je fiskalna vlast ne rješavajući krizu neadekvatnim potezima oko reformi, sporim reakcijama na reforme, svijet nas je ocijenio rizičnim pa je to poskupilo cijenu kapitala a u isto vrijeme kupila je fiskalna vlast zbog nedostajućih prihoda u proračunu sredstva i samim tim jednostavno održavala tu visoku cijenu kapitala. I to je razlog da u prošloj godini imamo jednostavno smanjenje plasmane i pad investicija. Odgovor znači ocjenjujemo da je fiskalna vlast veći uzročnik loših pojava na tržištu kredita, loših pojava koje su se događale vezano za bankarski sustav. Također kad ocjenjujemo aktivnost fiskalne vlasti jer ako su podaci vrlo jasni da imamo pad industrijske proizvodnje, da imamo pad potrošnje koji se skoro svi bilježi sa .../Govornik se ne razumije./... brojkama. Nemamo rast nezaposlenih. Da u isto vrijeme državni proračun i državna potrošnja ili potrošnja centralne države i ostalih fondova jedina raste. Znači, odgovor krizi se nije prilagodila fiskalna vlast. Jednostavno nije smanjila potrebne troškove da bi i ona svojim mjerama, svojim aktivnostima, svojim rezanjima na neki način pokušala stabilizirati ova kretanja i barem u tom dijelu ublažiti deficit. Zabrinjavajuće je enormni skok zaduženja centralne države koji skok je rezultat deficita proračuna. I mi u SDP-u dapače smo uvjereni da taj deficit nije pravi. On je iskazan koji je pravi pitanje je. ako ćemo govoriti o sukobima sa seljacima, nepodmirenim obavezama iz 2008., nekakvim vrijednosnicama koje se izdaju a bit će naplaćene iduću godinu to nije registrirano. Isto tako, svaki dan čujemo izjave trgovačka društva u većinskom vlasništvu Hrvatske države platili su svoje obveze. Nije istina. Kad razgovarate s tim društvima pogotovo iz cestogradnje zabranjeno im je fakturiranje, zabranjeno. Dapače, nije im ni interes. Jer ako bi i fakturirali moraju platiti PDV. Plaćanjem PDV-a samo će produžiti dubiozu, plaćati će i kamatu državi radi neplaćenog PDV-a. Prema tome, sve su to deficiti. Sve to znači da je državna potrošnja sa još većim negativnim utjecajem na stabilnost makroekonomske situacije, a ti deficiti su ta neprekidna zaduženja koja nas prate i koja u biti drže visoku cijenu kapitala i u biti remeti i povećava ino dug. Kad promatramo ponašanje fiskalne vlasti u dijelu poreznih promjena koje smo svjedočili u prošloj godini tada su i ocjene ovdje dane. Veći PDV nije dao efekat. Uvedene posebni doprinosi, izvinjavam se porezi, krizni porezi koji su umanjili potrošačku moć evidentno su stavljeni u korelaciju sa padom potrošnje. Prema tome, fiskalni nameti uvedeni prošlu godinu utjecali su na negativna kretanja, a naznačeno je, vrlo je mali efekat u smanjenju prihodovne strane i u padu prihoda centralne države koji su rezultat ja bih rekao neplaćanja doprinosa, neplaćanja poreza, pada gospodarske aktivnosti od 5,7%, tome, u klubu SDP-a sa ovakvim ocjenama moramo reći da Narodnoj banci čestitamo na vođenju monetarne politike u 2009. godini. Aktivnim učešćem pokušali su održati stabilnost financijskog sektora u vrlo kriznoj godini i žalimo što fiskalna vlast nije učinila to isto. Dapače, ja bih rekao monetarna je vlast uočila nedostatak kreditnih aktivnosti prema privredi koja je postala nelikvidna, ogromna nelikvidnost pa je išla u dodatne mjere kako bi omogućila fiskalnoj vlasti oporavak u gospodarstvu. Ali u 2009. to nije pomoglo. Bojimo se da će ovakav negativan trend iz 2009. godine biti još gori u 2010. Klub SDP-a podržava ovo izvješće i podržava rad Narodne banke u prošloj godini. Obavještavam da je u 13,21 proteklo vrijeme za prijavu rasprave od 10 minuta i prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prva je gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović ako sam je dobro dešifrirao. **Antičević Hvala vam. Poštovani gospodine guverneru, kolegice i kolege. Ako želimo znati u kakvom je stanju hrvatsko gospodarstvo onda trebamo samo bolje pogledati u Izvješće Hrvatske narodne banke. i prije nešto konkretnijeg osvrta na samo izvješće evo nekoliko nespornih i stoga nepobitnih činjenica. Naime, u vrijeme SDP-ove koalicije, dakle u vremenu od 2000. do 2003. prosječni rast bruto društvenog proizvoda bio je 4,3 a od 2004. do 2009. godine prosječni rast bruto društvenog proizvoda bio je oko 2 i pol posto. U 2008. godini stopa inflacije na najvećem jednom momentu čak 6,1% iako prosječna stopa inflacije od 2000. do 2004. bila je 2,9% a prosječna stopa inflacije od 2004. do 2009. 3,3%. uvoza u bruto društvenom proizvodu od 2000. do 2003. godine bio je negdje oko 48%, a u razdoblju HDZ-a od 2004. pa na ovamo za oko 50% Inozemni dug u bruto društvenom proizvodu povećao se za vrijeme SDP-ove koalicije sa 53 na 66%, a u vrijeme HDZ-a čak na 95%. Od 2004. do 2009. godine povećan je inozemni dug za 20,1 milijardu eura, a bruto društveni proizvod povećan je samo za 12,2 milijardi eura. Svo ovo vrijeme, svo ovo razdoblje praćeno je povećanim brojem nezaposlenih ljudi. Nezaposlenost nikada nije bila veća. Imamo oko 400 tisuća nezaposlenih ljudi. Neplaćeni porezi, neplaćeni doprinosi, o čemu je kolega Linić govoreći u ime kluba detaljno govorio, penju se čak na 15 milijardi kuna, a uvode se i novi porezi. Tolerira se dugovanje INA-e koje je bilo stalno iznad 2 milijarde kuna i još nije do kraja podmireno, i ovo o čemu je govorio kolega Linić da državne tvrtke, odnosno da vlast zabranjuje ljudima putem državnih tvrtki, da fakturiraju to je oblik političke korupcije par excellence. Umjesto da potiče ljude, jer to su obveze nakon obavljenog posla da se fakturiraju obavljeni radovi, usluge, da se na njih plati PDV i sve ono što je potrebno, ide se na ovakav način. Dakle građani su ucijenjeni. Nalaze se naprosto u jednoj talačkoj krizi. Niti jedan ekonomski pokazatelj niti je pozitivan, nije pozitivan, i što je najgore nema uopće pozitivnu tendenciju. Svom ovom vremenu, dakle mnogi su ostali bez posla, naravno samom tom činjenicom do krajnjih granica osiromašeni, ali i oni koji rade, mnogi ne primaju plaću, država odbija sankcionirati poslodavce na adekvatan način, odbija ih zaštititi. Time poručuje da neisplata, da dugovanje vjerovnicima je jedno sasvim ponašanje koje se dade tolerirati. To je porazno. Ne samo za poslovni, nego općenito za građanski moral. Siromaštvo kuca na hrvatska vrata. O tome je govorio i na to je Hrvatsku upozoravao još prije dvije godine Međunarodni monetarni fond, kod ondašnje opozicije, a sadašnje vlasti toliko omražena institucija. Prevladavaju pojedini sebični interesi, koji zbrojeni ne čine opće dobro, nego opće siromaštvo a dobro za vrlo mali broj ljudi. Hrvatska Vlada kaže da se ne boji, međutim njezin je osnovni problem u tome što se ti isti građani koji su zastrašivani za svako ostvarenje, za svakog svog i najmanjeg prava više ne boje. Ali gle paradoksa, oni se ne boje zbog toga što više gladni nemaju što izgubiti. Izvješće Hrvatske narodne banke nas upućuje da u bankarskom sektoru postoje problemi koje bi trebalo rješavati. Prije svega uz ovako visoke kamatne stope destimulira se gospodarska aktivnost. Zbog uvođenja novih vrsta naknada dodatno se opterećuju i građani i gospodarstvo. Međutim ono što treba posebno naglasiti, apeliramo na to, to je ovdje već nekoliko puta u ovom Domu bilo i rečeno, da treba povećati izravni nadzor nad bankama, da nam se više ne dogodi Hrvatska poštanska banka. Hvala. Podržavam naravno ovo izvješće. Hvala lijepa. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Imamo jednu repliku, gospodin zastupnik Zoran Vinković. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvažena kolegice rekli ste da siromaštvo kuca na vrata. Ja mislim da je to siromaštvo već ušlo u naše domove, dobro ne doduše saborskih zastupnika i političara, s obzirom da oni uz tajkune najbolje žive u ovoj Hrvatskoj, a evo ja dolazim iz Slavonije koja sve više i više tone u siromaštvo, iz Slavonije koja je hranila ne samo Hrvatsku nego je hranila i onu bivšu državu, jedan veliki dio Europe. Danas mnogi obiteljski i predstavnici obiteljskih udruga imaju sastanak u ministarstvu kako bi upravo sebi mogli osigurati da proizvodnju koju su imali ove godine, da jednostavno naplate barem troškove. S druge strane mjere Vlade najviše lupaju upravo po džepu građana, ali i jedinica lokalne samouprave, jer najviše je štete proračun jedinica lokalne samouprave koji više nisu u mogućnosti financirati svoje obaveze. S obzirom na to da porez, se vrši porez, povrat poreza na dohodak, porez na dobit je pripao čitav državi, on čak ne ide više ni prema sjedištu tvrtke, on čak ne ide ni prema glavi stanovnika, a onaj iznos koji je vezan za decentralizirane funkcije više nije dovoljan da bi funkcionirao sistem posebno u siromašnoj Slavoniji. Ingrid (SDP)** Kada je Međunarodni monetarni fond prije dvije godine o tome govorio, onda je govorio čak i o tome ne koliko smo mi ukupno siromašni, nego koliko se nepravedno raspoređuju ukupna dobra u Hrvatskoj. To je naš najveći problem što smo što smo vrlo nepravedna, ne samo siromašna nego prije svega nepravedna zemlja. navod kolegice Antičević Marinović koja kaže da stopa nezaposlenosti nikada nije bila veća. Gospođo Marinović to je potpuno netočan navod. Ja ću vas samo podsjetiti da prema statistici Međunarodne organizacije rada, a evo upravo ovdje imam i na Internetu ekonomske indikatore na stranici Hrvatske narodne banke. Za vrijeme vaše Vlade gospođo Marinović, stopa nezaposlenosti 2000. 2000. godine bila je 16,1%, 2001. 15,8%, 2002. 14,8%, a 2009. je prema Međunarodnoj organizaciji rada stopa nezaposlenosti je 9,7%. Hvala. Gospodin zastupnik Krešimir Ćosić. Izvolite. **Ćosić, Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine guverneru. Evo dozvolite nekoliko riječi najprije o samom izvješću. Nesporno je da je to dobro strukturirano izvješće, kvalitetno i cjelovito. Isto tako nesporno je i točno da su mjere HNB-a bile uspješne, učinkovite i pravovremene, i da zahvaljujući mjerama HNB-a je očuvana stabilnost financijskog sustava u Republici Hrvatskoj tijekom globalne financijske krize. NO međutim, ono što je važno istaknuti mjere HNB-a imaju ograničene domete u smislu unapređenja i poboljšanja sveukupne makroekonomske slike u Republici Hrvatskoj, isto vrijedi i za fiskalnu politiku, deprecijacija kune može imati pozitivne efekte za neke ali isto tako negativne efekte za mnoge druge. Fiskalna politika kao opterećenje realnog gospodarskog sektora svakako mogla bi dati doprinos određenim dijelovima Hrvatskog društva ali isto tako mogla bi u značajnoj mjeri ugroziti socijalnu sigurnost, zdravstveni, mirovinski sustav itd. I u našim kontinuiranim stalnim pričama kako unaprijediti stanje Hrvatskog gospodarstva, makroekonomsku sliku Hrvatskog društva vrtimo se manje više unutar istih rasprava, istih okvira fiskalna politika, monetarna politika, jednostrane rasprave bez sposobnosti sposobnosti da se razumije ona velika slika i da se vide ona poboljšanja koja zaista su nužna, imaju infrastrukturni karakter i preduvjet su ozbiljnijeg, dugoročnijeg, stabilnijeg gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj. Nesporno je da iz realnog sektora izvire snaga Hrvatskog gospodarstva, kvaliteta života i mnogo toga drugoga, usklađivanje fiskalne politike, monetarne politike i njihove refleksije na realni sektor su isto tako važne ali isto tako treba voditi računa da realni sektor ima povratnu vezu i određene efekte na fiskalnu politiku i monetarnu politiku. Ono o čemu ja želim više progovoriti tijekom ove rasprave odnosi se na potencijale rasta, potencijale unapređenja makroekonomske slike u cjelini, potencijale gospodarskog rasta, na razne ja bih rekao makroekonomske indikatore i indikatore rasta koji zaista mogu pokazati da li možemo sa određenom izvjesnošću s određenom pouzdanošću očekivati bolju sliku gospodarsku, političku u Republici Hrvatskoj. Moderna makroekonomska mjerenja potencijala rasta zaslužuju posebnu pažnju, kvantificiranje gospodarskog rasta nije samo ja bih rekao možda najmanje u mjeri fiskalne politike i monetarne politike nego mnogo više u nekim drugim sektorima. 1961. godine jedan ugledni ekonomist je zaključio da su osnovni faktori gospodarskog rasta vezani uz kvalitetu ljudskog kapitala. Ljudski kapital je taj koji određuje potencijale realnog sektora, on određuje rizike svake investicije, on određuje novo stvorenu i novo dodanu vrijednost u realnom sektoru i to je ključna opservacija koja zaslužuje malo više pažnje kada razgovaramo uopće o stanju gospodarstva makroekonomskom stanju i u tom smislu mogu poslužiti sljedeći indikatori koji jasno pokazuju gdje leži potencijal ali ne kratkoročni nego dugoročni koji može jačati konkurentnost Hrvatskog gospodarstva, osigurati stabilno konkurentno gospodarstvo, osigurati balans na razini razmjene sa inozemstvom i to formalno obrazovanje kao jedan indikatora kvalitete ljudskog kapitala zaslužuje određenu pažnju. prosječni broj godina obrazovanja po zaposlenom u razvijenim gospodarstvima kao jedan od indikatore njihove tehnološke, njihove konkurentnosti globalne, sposobnosti njihovog izvoza, sposobnosti da bilanciraju i balansiraju razmjenu sa inozemstvom, zaslužuje posebnu pažnju. Sjedinjene američke države 73. 14,58 godina, prosječno obrazovanje po zaposlenom, 2003. godine 20 godina 77. Kada pogledate te indikatore, koji određuju potencijal realnog sektora onda njima treba pokloniti dužnu pažnju, u Japanu je to 17 godina, u Engleskoj 16 godina, kada bi te statističke podatke primijenili na strukturu Hrvatskog gospodarstva onda bi nam bilo malo jasnije zašto imamo problema sa konkurentnošću Hrvatskog gospodarstva, zašto imamo problema sa izvozom, zašto imamo nisku razinu tehničke i tehnološke kompleksnosti i kompetentnosti u Hrvatskom gospodarstvu i te analize i te korelacije zaslužuju svakako malo više pažnje. Struktura obrazovanja, koliko imamo inženjera u realnom sektoru, kakva je struktura obrazovanja u našim sveučilištima, kakvi su trendovi, kakvi su indikatori koji pokazuju sa vrlo visokom razinom pouzdanja kakvo može biti stanje Hrvatskog gospodarstva dugoročnije. Mjere fiskalne politike, vrlo velika ograničenja, mjere monetarne politike isto tako imaju značajna ograničenja. Prema tome, traženje stupnjeva slobode gdje se može unaprijediti potencijal gospodarskog rasta u Republici Hrvatskoj zaslužuje posebnu pažnju. Članak iz nekih dnevnih novina, ne znam koje, inovacije Hrvatska na začelju Europske unije, hrvatske tvrtke ulažu u nove tehnologije itd. To su indikatori koji na neki način pokazuju što možemo dugoročno očekivati. Ograničenja ponavljam, iscrpljivanja u sferi fiskalne i monetarne politike, ne mogu, i neće moći brzo promijeniti sliku makroekonomsku sliku Republike Hrvatske. Male tvrtke o kojima itekako mnogo govorimo u njima zaista nema i ne može biti ozbiljnog istraživanja razvoja, jačanja konkurentnosti itd. Svakako i mnogi drugi infrastrukturni uvjeti realnog sektora zaslužuju posebnu pažnju. Energetska infrastruktura i njen utjecaj na realni sektor na makroekonomsku sliku Republike Hrvatske je važna. Cijena plina određuje konkurentnost našeg gospodarstva određuje troškove poslovanja u Republici Hrvatskoj, određuje spremnost za nove investicije ili čak možda utiče da postojeće kompanije danas rade u RH se mogu odlučiti i reći jeftiniji energenti postoje u susjedstvu. Te stvari koje nemaju nikakve direktne veze s onim što radi HNB-a. u konačnosti i imaju i imat će itekako jaki utjecaj na kvalitetu ... vašeg izvješće nego na konačnu ocjenu sposobnosti hrvatskog gospodarstva da se stabilizira i da kao unije Hrvatska osigura neke svoje temelje ne samo političke, nego prije svega gospodarske ciljeve. U tom infrastrukturnom dijelu ima još nekih elemenata, ali zbog kratkoće vremena svakako možda nekom drugom prilikom više. Hvala lijepo. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (SDP)** Mogu se složiti da uvaženi kolega da fiskalna politika utječe i može utjecati na oporavak gospodarstva i općeg stanja u društvu, međutim fiskalna politika ove Vlade svakako ne može dovesti do oporavka i gospodarstva i poboljšanja stanja u gospodarstvu. Doista nije bitno koliko je bilo nezaposlenih '99., 2000. ili sada 2010. Onog radnika Đakovštine u postotku govorim, onog radnika Đakovštine koji je izgubio posao prije neki dan, zanima da li će on ikad više moći vidjeti to najljepše na svijetu radno mjesto i da će moći osigurati život svoje obitelji. Njega doista ne zanima koliko je bilo nezaposlenih '99., a koliko 2009. Isto tako ovom fiskalnom politikom isključivo i ovim poreznim zakonima, sjetite se samo onih crveno plavih plakata, vidjet ćete dokle je dovela i zakašnjele mjere oporavka gospodarstva. Međutim, ova fiskalna politika je dovela do potpune fiskalne centralizacije Hrvatske. O decentralizaciji kao uvjet ulaska Hrvatske u Europu nema niti govora. Jedinicama lokalne samouprave uzet je cjelokupni porez na dobit, isključivo zato što je išao prema sjedištu tvrtke jer se htjelo na taj način Zagreb tadašnji osiromašiti, odnosno tadašnje i sadašnjeg gradonačelnika Bandića. Moj prijedlog koji je išao na to da se poveća porez na dohodak jedinicama lokalne samouprave na 73% za decentralizirane funkcije bi ostalo 27%, dakle sustav se ne bi mijenjao, dok bi se porez na dobit dijelio po 33% od lokalne samouprave, regionalne, države. Normalno da bi nekretnine bi pripadale 100% i tada bi kroz tu fiskalnu decentralizaciju bili omogućeni i stvoreni uvjeti za jedan potpuni oporavak oporavak Hrvatske. I tada jedinice lokalne samouprave i regionalna samouprava mogla utjecati na poboljšanje stanja u gospodarstvu.

iz pristojnosti odgovoriti na vašu repliku iako držim da sve ono što ste vi govorili nije imalo baš puno veze s onim što je bila suština mog izlaganja. Bilo bi mi drago da ste se možda osvrnuli upravo na ono što mislim da je bilo važno i bitno, a to je jačanje infrastrukture iz koje izvire sposobnost, konkurentnost i kvaliteta hrvatskog gospodarstva. Nažalost, iz vaše replike vidjeli smo samo jedno, snažno političko prije svega i mislim da sa takvim nastupima zaista ovu političku scenu ne činimo konstruktivnom, dobronamjernom nego ona postaje nažalost sama sebi svrhom, što nije interes hrvatskog gospodarstva i svih građana Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Ovo izvješće HNB-a bi mogli nazvati izvješće za 2009. – izgubljenu godinu. Zbog čega izgubljenu godinu? Svi podaci, svi elementi iz ovog izvješća su negativni. BDP je u padu, broj nezaposlenih raste, situacija u hrvatskom društvu je u gospodarstvu je kritična. I kada je premijerka Kosor 2009. godine u 6. mjesecu došla na vlast u jednim čudnim okolnostima na ho-ruk u Areni Zagreb, rekla je da ne želi raspisati izbore zbog toga što bi to bilo izgubljeno vrijeme. Izgubljenih 6 mjeseci do parlamentarnih izbora kada bi se došlo do nove Vlade, do Vlade koja bi imala politički legalitet, legitimitet da izvuče Hrvatsku iz ove krize u kojoj se ona našla. Tada je rekla da bi to bilo izgubljeno vrijeme, ali nažalost ovo izvješće HNB-a pokazuje da smo izgubili tih 6 mjeseci i ovako i onako. Da ćemo izgubiti najvjerojatnije i ovu godinu i sve ono vrijeme dok se ne raspišu parlamentarni izbori i dok neka vlada, nova vlada koja može vratiti ovog Hrvatskoj optimizam, izvući je iz recesije da dođe na vlast. I to ne govorim napamet. Kažem HNB je vrlo lijepo izrazio sve to u brojkama. Treba komparirati jer uvijek možete reći možda smo zbilja dotučeni svjetskom krizom, možda jednostavno nismo mogli više, možda naša Vlada radi i super posao pa nije pad onoliki koliki bi trebao biti. Ali onda kada pogledate podatke i kada vidite da je pad u našem okruženju bio 4,2% na razini godine 2009., a kada vidite da je HRvatska pala 5,8%, onda ja vam kažem to se vidi da Vlada nije dobro radila. 1,6%-ni pad veći nego što je to u našem okruženju govori upravo to, da Vlada nije dobro Hrvatsku vodila u uvjetima krize. 1,6% negdje u proračunu Republike Hrvatske iznosi 3 do 4 milijarde kuna. To je poruka da je Vlada dobro vodila Hrvatsku u uvjetima krize, ne bi bilo kriznog poreza, ne bi bilo povećanje PDV-a. Sve su to poruke koje možemo iščitati iz ovog HNB-ovog izvješća. Ono je zbilja porazno. Ne bi bio u koži Vladi koja mora čitati ovakvo izvješće, ja bih rekao na kraju već skoro svojega mandata. A ono govori: uz pad BDP-a od 5,8%, pad potrošnje za 8,5%. E sada, da li je Vlada utjecala na taj pad potrošnje? Da li Vlada utječe uopće svojim poreznim prijedlozima, zakonima na to šta se dešava sa našim hrvatskim građanima? Pa naravno da utječe, ona je najodgovornija. Krizni porez se pokazao kao apsolutni promašaj. Pad potrošnje, najveći pad turizma odnosno najveći udio pada turizma se odnosi na domaće turiste. Ljudi nisu imali novac jer su plaćali ovu Vladu koja jednostavno nije u stanju regulirati svoje troškove i javnu potrošnju. Nema niti jednog subjekta koji bi se ponašao na takav način. U jednoj godini padneš skoro 6%, u drugoj odnosno u ovoj ćeš vjerojatno pasti preko 2%, a potrošnja ostaje ista. 8% manji prihodi ili pad gospodarstva % manji, a potrošnja i javna potrošnja ostaje ista. Jedino to branimo gospodo, jedino branimo HDZ-ovu javnu potrošnju i Vladu koja se ne uspijeva nositi sa tom javnom potrošnjom i to nije dobro. Pogledajte podatke u proizvodnji, pogledajte podatke u industriji, građevinarstvu, pogledajte sve podatke na stranicama od 15 do 20. Jasno vam je guverner napisao koja je bilanca HDZ-ove vlasti u 2009. godini. I onda mi je pomalo neugodno slušati sa ove strane kada se opravdava i kaže se dobro je, da, dobro delamo. Nije problem što je u prošloj godini 55 tisuća ljudi ostalo bez posla. E uzet ćemo prosjek od '92. pa ćemo ubaciti u neku vrijednu srednju vrijednost i reći ćemo ipak to nije tako loše kao što je bilo '99.-te. Da, '99.-te je isto HDZ bio na vlasti, to je jedino malo tu što nije baš popularno za komparirati, ali ne mogu se zadovoljiti da netko afirmativno raspravlja s time da je 54 tisuće naših sugrađana ostalo bez posla. Umjesto da se prizna da nismo radili, dobro pokušat ćemo nešto napraviti, naravno to se ne može napraviti u ovoj situaciji, mora se dobiti nova politička snaga, politički legitimitet na izborima kako bi se zbilja Hrvatsku izvuklo iz krize. I problem je još jedan. U Hrvatskoj je nestalo optimizma potrošačkog, poduzetničkog, kako god hoćete. Pa tko je za to kriv? Nije moguće i neki govori da je za to kriva oporba, kao vi ste kritizirali, ljudi vas slušaju na televiziji i zbog toga su izgubili optimizam. Molim vas, morate voditi računa o tome da su upravo potezi kao krizni porez, da su potez kao neuspijevanje smanjenja javne potrošnje doveli do gubitka optimizma hrvatskih građana kojeg je nužno povratiti kako bi se izvukli iz recesije, izvukli iz krize. Ova godina samo nastavlja trendove prošle godine. Ja bih rekao dok se Europa i svijet oporavljaju Europska unija unija će bilježit neki rast 0,5 do 1% na kraju godine. Hrvatska će biti u padu 2%. Industrijska proizvodnja, trgovina na malo, turizam, prijevoz roba i usluga, građevinarstvo u prvih 4 mjeseca ove godine i dalje je u negativnom saldu. 308 tisuća nezaposlenih u ovom trenutku je najveća brojka dugi niz godina i nije čak ni utjecaj sezonskog zapošljavanja u turizmu uspio smanjiti tu brojku. Znači imamo užasan problem nakon sezone, 9. i 10. mjesec možemo očekivati 350, 360 tisuća ljudi bez posla. I nemojte mi onda reći da bi trebao biti optimističan i da bi trebao reći da, dobra je situacija, dobro radite jer ne radite dobro i ne možete više niti raditi dobro. 813 tisuća ljudi vam je dalo potpis, to nije anonimno glasanje. Ljudi su došli, dali su svoju osobnu iskaznicu i rekli su evo dajem potpis da ovo što se dešava u Hrvatskoj nije u redu. To je užasno velika motivacija da vam se kaže da ne radite dobro i zato nemam povjerenja da je uopće moguće napraviti išta u ovakvoj konstelaciji snaga niti pozivima premijerke preko medija. Jedino što se može napraviti, a da ne izgubimo i 2010.-tu i 2011.-tu godinu su parlamentarni izbori gdje bi nova Vlada, tko zna možda ako vam građani povjeruju dobijete izbore. Možda povjeruju da ste redili dobro, dobijete izbore 2011. ili 2010. i nastavite naredne četiri godine. Ali ključ je da se mora dobiti snaga koja Hrvatskoj može vratiti optimizam i koja može na neki način hrvatskim građanima vratiti nadu da ih se može izvući iz ove situacije. I nije dovoljno samo gledati u guvernera koji koji pomaže koliko može. Otpustio je dio sredstava, ali nitko ne traži kredite uopće u Hrvatskoj i onda je suludo to argumentirati npr. time da ne mogu, kaže ministar financija Šuker, ne mogu ja natjerati nekoga da ide po kredit. Ne, ne možeš ti natjerati nekoga da ide po kredit, ali možeš stvoriti okružje da investicije i investiranje bude jednostavnije, da bude mogućnost povrata investicije veća i da stvoriš okružje koje će biti pogodno za investiranje. E to možeš napraviti, a ne radiš. Nego u ovom trenutku se traže novci 15 milijardi kuna po tko zna kakvim uvjetima vani koje ćemo mi 5, 10, 15, 20 godina otplaćivati, kao prošle godine u obveznice u dolarskim apoenima odnosno u dolarima gdje smo dobili kamatu 6,75%. Skočila 6,75%. Skočila je vrijednost dolara 20% i sad plaćamo samo za prvu dio godine 70 do 80 milijuna više kamate nego što smo trebali plaćati. Tko je za to kriv? Evo jedan podatak. 70 milijuna kuna više kamate u prvih pola godine zbog krivog zaduženja. Svi smo upozoravali nemojte uzimat u dolarima, ministar Šuker se vratio slavodobitno iz Amerike i rekao uzeo sam 6,75, dobra kamatna stopa, dolar itd. 70 milijuna kuna kamate više u prvih pola godine. Tako se, dame i gospodo, ne bi smjela voditi država i tako na kraju krajeva jedini tko nastrada, a vidi se po porezima koji su jedini od građana, PDV

Prva, gospodin zastupnik Zoran Vinković. **Vinković, Zoran (SDP)** Uvaženi kolega, ja znam jednog tko je uzimao kredite u japanskim jenima pa sad su ti krediti na onoj listi sumnjivih kreditnih transakcija. No kažem ovaj dio. Rekli ste da je ova godina, da je možda bila izgubljeno vrijeme. Ja bih rekao da je već duži niz godina da nije samo izgubljeno vrijeme, da je jedno to traganje, Prustovsko traganje za izgubljenim vremenom. Malo je to teže opisat hrvatskom radniku, hrvatskom seljaku koji dan danas ostaje bez posla. I svaka čast ovoj gospodi ili dečkima iz Narodne banke Hrvatske koji nisu dopustili da se desi ono što se desilo onoj bivšoj državi. To se zvalo hiperinflacija itd. jer bi već davno bili na tom nivou kada bi se na način kako je to Vlada druga Ive Sanadera, kapetana s malo vitra i ova nova kako vodi ovu politiku uzimajući praktično siromašnima da bi davala bogatima. To se odnosi i na sve jedinice lokalne samouprave u Slavoniji čiji proračuni siromaše i svi ti gradovi jednostavno ne mogu ne mogu ispunjavati svoje obaveze. Ali teško je to objasniti jednom građaninu, jednom radniku koji je u jednom bivšem PIK-u Đakovo koji je brojao 3300 zaposlenih pa bio proglašen komunističkim mastodontom ili kako se to već zvalo pa bio razbucan na profitne, neprofitne centre itd. gdje od tih 3200 ljudi ostalo sada svega 150 zaposlenih. To je njima jako teško objasniti, ali danas nemaju niti za kruh, a da za mlijeko su već odavno prestali imati. Međutim, ova Vlada očigledno će sačekati i ovih 800000 glasova nije upozorenje da u Hrvatskoj ne valja ništa.

samo treba slušati i osluškivati. Odgovor na repliku. **Maras, Gordan (SDP)** Treba osluškivati i zato treba hrvatskim građanima jasno reći gospodine Vinkoviću da ne samo što je ovo izvješće takvo kakvo je puno poraznih podataka. Možemo i konkretno. Hajmo sada pitati koliko je i šta to radi ministar gospodarstva kada u jednoj godini padne 50% izravnih vanjskih ulaganja u Hrvatsku, znači skoro za 2 milijarde eura manje ulaganja u odnosu na 2008. godinu. Koliko je to uopće investirano u Hrvatsku? Tko stvara te okolnosti? Da li zbilja ljudi su trebali ostati bez posla? Da li smo mogli nešto više napraviti? Jasno da smo mogli i zbog toga je bitno govoriti i dobro je da vi govorite i iz pozicije Đakovštine da ljudi čuju da se ne radi ono što bi se trebalo raditi i da nije pitanje pesimizma generalno, nego je pitanje pesimizma uzrokovano lošim vođenjem HDZ-ove Vlade. Isključivo s time. Vjerujte mi možda vam sad ovo u ovom trenutku zvuči malo čudno, ali nakon promjene vlasti u Hrvatskoj optimizam će naglo narasti. Vidjet ćete i na ekonomskim pokazateljima i vrijednosti dionica i potrošnje jer ljudi jednostavno ne vjeruju više HDZ-ovoj vlasti i to je generalni problem. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Kad obećajete porast optimizma

Vidjet ćemo kako će ispuniti to obećanje i šta će biti ako se ne ispuni to obećanje, ako ne bude obećanje itd. Ali ovo je vrlo zanimljivo to je jedno od unikatnih ovako povećanja porast optimizma. Ne, ne. Ja ne komentiram. Ja ne bih se ja usudio vas komentirati. **Bauk, Arsen (SDP)** Ali kad je HDZ pobijedio zadnji put porasle su dionice. Recimo IGH je odmah skočio. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Dobro. Tko je bio, vi ste bili strpljivi i jedanput ste dočekali i sad treba opet biti strpljivi desetak godina, pa...

za pad BDP-a 5,8% i zašto brže se ne oporavljamo pri izlasku iz krize isključivo ste kazali da je Vlada uzročnik tome. Krivca ste samo pronašli u Vladi. Ja bih iskoristio priliku, pa bih kazao nedavno smo bili u posjetu francuskom Parlamentu, vodio sam izaslanstvo u kojem su bili i članovi SDP-a. Bila je rasprava o stanju u hrvatskom gospodarstvu i specijalni izvjestitelj gospodin Marini je izvješćivao u njihovom Senatu i mi smo sudjelovali u toj raspravi. Naglašeno je da već dugo nisu mjere jasnije donešene nego što su ove koje je Vlada Republike Hrvatske nedavno donijela za gospodarski oporavak. Naglašeno je što nas priječi u bržem oporavku. Niska razina kreditne aktivnosti poslovnih banaka, visoke pasivne kamatne stope, visoke kamatne stope na kreditne plasmane i nedovoljna razvijenost tržišnih odnosa. To je naglašeno i čak sam doživio osobno zadovoljstvo da su rekli to je upravo ono što i vi često govorite u Saboru. Kamatna stopa u Hrvatskoj je neelastična kategorija kao i dobit banaka. Ona ne reagira ni na što. Ponudom novca kad se poveća likvidnost banaka kamatne stope rastu. Kad je nelikvidnost prisutna kamatne stope rastu. Kad je bruto domaći proizvod raste dobit raste banaka. Kad je svi u ekonomskoj krizi ne ostvaruje nitko dobit banke opet 3, 4 milijarde dobiti. Problem je složeniji i ne treba ljude tjerati u kredite jer u ovom trenutku tjerati nekoga u kredite po uvjetima kakve banke odobravaju, po visokim kamatnim stopama je činiti zlo ljudima. Hvala lijepa. Slažem se s vama, ali kolega Mariću kada govorimo o bankama a uvijek je to rasprava kada je HNB ili određene ovakve stvari na dnevnom redu i zarada koja je zbilja velika 3 i pol milijarde kuna dobiti izgleda impresivno u godinama kada padaju prometi i porast prihoda od kamata u jednoj godini koja je krizna izgleda totalno nelogično. nelogično. Znači, 22 milijarde od kamata, milijardu i nešto više nego prethodnu godinu izgleda apsolutno nelogično. Ali imamo mogućnost reagirati. Ne bi bila prva zemlja Hrvatska koja može uvesti posebni porez. To se kolokvijalno zove na banke odnosno na kamate itd. SDP je u Saboru predlagao. Sada će to uvesti Mađarska, Austrija, Engleska. Nije Hrvatska po tom principu i po tom pitanju izolirana zemlja. To mnogi ljudi imaju taj problem, ali djeluju. Mi ne djelujemo, mi nikako ne djelujemo. Mi imamo zbilja nelogičnu situaciju da kamate rastu i kamate u stranoj valuti rastu, a …/Ne razumije To je zbilja nelogično. Ali ima tu još jedna stvar. Zbog čega i tu Vlada ima dio svoje krivice, jer je premija rizika u Hrvatskoj već kada tražite kapital da bi investirali u Hrvatsku, povrat je zbog premije rizika Hrvatske kao tržišta, i kao situacije koju je Vlada stvorila makroekonomski u Hrvatskoj, premija rizika je veća i zbog toga su kamate veće nego šta su u drugim zemljama. Je, to je istina. Moramo i od toga ne smijemo na kraju krajeva bježati. Hvala lijepo. Gospodine predsjedniče, dame i gospodo. uvodnom izlaganju sukladno Poslovniku ograničio sam se samo na prezentaciju kretanja u 2009. godini, a slušajući svu današnju kvalitetnu raspravu, jednostavno osjećam potrebu da kažem, da idem korak dalje i to je da kažem nešto i o 2010. Svemu onome negativnom, a što nas je pogodilo u prošloj godini naravno nije došao kraj. Očekivanja da će silazni trend biti zaustavljen u drugom kvartalu 2010. su se pokazala preoptimistična. To zaustavljanje će vjerojatno tek uslijediti krajem a što znači da će i u 2010. doći do pada bruto domaćeg proizvoda. Ocjenjujemo za oko 1 Prije svega na to će utjecati i pad investicija, a to nam između ostalog pokazuje da ni ona tri modela A, B, ne daju dovoljne rezultate. Model A još kako tako, model B nikako, a o modelu C se više niti ne razgovara. Jedino će izvoz imati pozitivna kretanja i to nije, to neće biti dovoljno da kompenzira pad domaće potražnje. BDP-a, a naravno smanjuje se i porezna osnovica. Pa onda i porezni prihodi. Ocjenjujemo da će prihodi konsolidirane opće države biti u 2010. otprilike 4% niži nego u 2009. i ako rashodi ostanu otprilike tu gdje su sad, i kad se na njih dodaju protestirana jamstva, prije svega za dio brodogradnje, povrat preostalog dijela duga umirovljenicima i …/Ne za nefinancijsku imovinu središnje države, do tada će deficit konsolidirane opće države porasti sa 4,4 na 6% BDP-a. Ako se tome još doda HAC onda će to biti 6,4%, a bruto domaćeg proizvoda otprilike 21 milijardu kuna. A istodobno otplata glavnice javnog duga koji je potrebno izvršiti u 2010. otprilike 26 što znači da su potrebe financiranja na razini od 47 milijardi kuna ili upola veće nego godinu dana ranije. To nije nemoguće isfinancirati, ali će biti teško, posebno zbog toga što ministar financija mora izaći na na europsko tržište na jesen, kad će tamo biti prisutna i Španjolska, i Portugal i Italija, kad baš i neće biti mnogo slobodnog novca, a on će bit skup.

neke standarde pokazatelje, posebno one koji se uzimaju u obzir kod ocjene rizičnosti pojedine zemlje, u tri od četiri ta pokazatelja stojimo loše. Povećavamo fiskalni deficit, povećavamo javni dug u odnosu na BDP, mislimo da će on krajem godine iznositi 48% BDP-a, krajem 2009. je bio 40. Povećavamo vanjski dug s 95 na 100%. 100%. Jedino što postižemo je smanjenje deficita platne bilance, ali dokle god je deficit i dug 14. Zaključak krajnje je vrijeme da nešto uradimo. Pitanje je jesmo li trebali to raditi prije dvije godine, godine, politički je relevantno, a ekonomski nije. Moramo sad nešto uraditi, jer ako ne radimo sada, a morat ćemo stvari mijenjati, kasnije će biti još bolnije i još teže. Konačno i ulazak u EU kojeg svi želimo neće ništa riješiti. Pogledajmo ove članice i probleme koje oni imaju i reakciju unije na njihove probleme. Snalazite se sami a mi ćemo samo pomoći u onoj mjeri u kojoj štitimo vlastite banke. Nećemo imati ništa bolji status nego što imaju oni. Hvala lijepa. Hvala.